i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća odbora smo primili. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Gospodin Ivica Mladineo državni tajnik i ravnatelj Porezne uprave. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice, uvaženi saborski zastupnici. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit, znači ne mijenjamo zakon nego ga nadopunjujemo. Osnovna pitanja koja se uređuju Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit jest usklađenje hrvatskog zakonodavstva odnosno Zakona o porezu na dobit sa pravnom stečevinom Europske unije. Vezano uz pregovore o pristupanju Republike Hrvatske odnosno vezano uz pregovaračko stajalište za pregovaračko poglavlje 16 – Porezi pokazalo se nužnim dopuniti odredbe Zakona o porezu na dobit u skladu sa pravnom stečevinom Riječ je o usklađivanju poreznog sustava Republike Hrvatske sa direktivama Vijeća Europske ekonomske zajednice i to Direktiva Vijeća 90/434 zajednice o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje kod spajanja, podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica Također Direktivu Vijeća 90/435 i 2003/121 o zajedničkom oporezivanju koje se primjenjuje na trgovačka društva majke i trgovačka društva kćeri različitih članica država i Direktiva Vijeća 203/49 o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koji se nalaze u različitim državama članicama. Direktiva 90/434 i 205/19 koja propisuje o sustavu oporezivanja koji se primjenjuje kod spajanja, podjele, prijenosa imovine i zamjene dionice određuje da zajednički porezni sustav treba izbjeći oporezivanje u svezi spajanja, podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica povezanih društava iz država članica pod propisanim uvjetima. Cilj direktive nije izbjegavanje nego odgađanje poreza kod navedenih transakcija što znači odgađanje poreza do trenutka otuđenja odnosno do prodaje. Važeći Zakon o porezu na dobit uređeno oporezivanje u vezi statusnih promjena koja se odnose na poduzeća u Republici Hrvatskoj. Direktivu Vijeća 90/435 i 2003/123 o oporezivanju trgovačkih društava majke i trgovačka društva kćeri različitih članica u Zakonu o porezu na dobit već je usklađeno u poreznom sustavu Hrvatske. I Direktivu Vijeća 203/49 o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na isplate kamate i autorskih naknada između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama članicama, ukidanje poreza na isplate kamate i autorskih naknada u državi izvora najprimjerenije sredstvo osiguranja jednako poreznog tretmana za transakciju unutar država i među državama članicama. Potrebno je ukinuti porez vezano uz takve isplate između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama članicama Europske unije jednako kao između stalnih poslovnih jedinica takvih društava. Prema važećem Zakonu o porezu na dobit na kamate i autorske naknade koji tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu u zakonu je predviđeno plaćanje od 15% ali sa većinom članica je sklopljen ugovor o dvostrukom oporezivanju pa su smanjene te stope. Moram samo napomenuti da u usklađivanju ovih direktiva koje je jedno od najtežih područja u oporezivanju u suradnji sa poreznim upravama Engleske, Austrije, Slovenije i Nizozemske i Irske smo raspravili i uz njihovu pomoć je usklađeno. Inače, što se tiče sredstava koji bi bili manje naplaćeni predviđeno je da bi bila to otprilike oko 50 milijuna kuna, ali moram napomenuti da ovaj zakon stupa na snagu tek ulaskom u

Žele li izvjestitelji u ime odbora uzeti riječ? U ime Odbora za financije i državni proračun uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 20. sjednici održanoj 3. prosinca 2008. godine Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju odredbe članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je bez rasprave odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o dopunama dopunama Zakona o porezu na dobit. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za europske integracije? Isto tako. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a, uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite kolega zastupniče. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Ovo je Prijedlog zakona od dopunama Zakona o porezu na dobit, temelji se ponajprije na usklađenju hrvatskog zakonodavstva, odnosno Zakona o porezu na dobit s pravnom stečevinom Europske unije a sve sukladno Direktivom 90/434, 90/435, 2003/49 i 2005/19. Usklađivanje sa Direktivama Vijeća 90/434 i 2005/19 odnosi se na zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje kod spajanja kod podjele imovine, prijenosa imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica Europske unije a sve s ciljem odgode oporezivanja dobiti i kapitalnih dobitaka od reorganizacije poslovanja ali s ciljem zaštite prava država članica na oporezivanje. Na taj način će se ukloniti prepreke u uspostavi i funkcioniranju jedinstvenog tržišta i izbjeći mogućnost dvostrukog oporezivanja. U cilju stvaranja uvjeta unutar Europske unije kao uvjeta jedinstvenog tržišta za aktivnosti spajanja, podjele, djelomične podjele prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih država iz različitih država članica nužno je uvesti neutralna porezna pravila radi održavanja okružja konkurentnosti. sve gospodarske subjekte očekuje proces prilagodbe zahtjevima zajedničkog tržišta a što će u konačnici dovoditi do povećanja njihove učinkovitosti, odnosno proizvodnosti i poboljšanje njihove konkurentne snage u međunarodnom ekonomskom okružju. Zajednički porezni sustav uklanja nepovoljnosti poreznih propisa u odnosu na poslovne aktivnosti ali istodobno omogućuje državi članici odbijanje primjene direktive kada se spajanjem, podjela, prijenos imovine i zamjena dionica ostvaruje radi izbjegavanja ili utaje poreza. U postojećem Zakonu o dobiti u člancima 19. i 20. utvrđenja su pitanja oporezivanja u slučaju statusnih promjena trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj te je nužno bilo implementirati direktive Vijeća 90/434 i 2005/19 kako bi se u Zakonu o porezu na dobit proširilo neoporezivanje transakcija pri statusnim promjenama trgovačkih društava i prekograničnih transakcija. okvira neoporezivanje znači zapravo odgodu plaćanja poreza do trenutka prodaje trgovačkih društava čime porezni sustav ne postaje ograničavajući čimbenik u slobodi kretanja kapitala. Implementacijom direktive Vijeća 2003/49 a koja se odnosi na zajednički sustav u oporezivanju u svezi isplate kamata i autorskih naknada između poreznih društava u različitim državama članicama osigurava se da se isplata kamata i autorskih naknada oporezuje samo jednom i to samo u jednoj državi članici. I u ovom slučaju država članica ima mogućnosti ne primijeniti odredbe direktive ako država procjeni da se radi o utaji, prijevari ili zlouporabi. Prema postojećem Zakonu o porezu na dobit, odnosno odredbama članka 31. porez na dobit je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvaruju nerezidenti u Republici Hrvatskoj a porezna osnova poreza po po odbitku je bruto iznos naknade koju …/Govornik se ne razumije./… plaća nerezidentnom, odnosno inozemnom primatelju. Sukladno postojećem Zakonu o porezu na dobit, odbitku, plaća se na kamate i na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva koja se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe i to po stopi od 15%. Usklađenjem postojećeg zakona s Direktivom vijeća 2003/49 ukidaju se odredbe o plaćanju poreza po odbitku na kamate i autorske naknade koje nerizdentni ostvare u Republici Hrvatskoj. Cilj direktive Vijeća 90/435 jest da se u slučajevima kada društvo majka, temeljem svog statusa u odnosu na društvo kćer, prima od nje, raspodjeljuje dobit od država kojoj država majka ima sjedište, mora ili ne oporezivati takav prihod, ili taj prihod oporezovati i omogućiti društvu majci da svoju poreznu obvezu umanji za iznos poreza na dobit koju je platio u državi kćer. Ovim Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit, zakonske odredbe usklađene su sa Direktivom vijeća 90/435 o zajedničkom oporezivanju koje se primjenjuje na trgovačka društva majke i trgovačka društva kćeri različitih država članica čime se osigurava fiskalna neutralnost jer jer je dividenda koju raspodjeljuje društvo majci izuzeta od poreza po odbitku. Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu ali njegova primjena će zasigurno rezultirati neznatnim smanjenjem prihoda od poreza na dobit. Poznato je da je u prijavu poreza na dobit u 2007. godini podnijelo 99 tisuća 805 poreznih obveznika i da je naplaćeno poreza na dobit u 2007. 8 milijardi 646 milijuna 621 tisuću i 434 kune, a od poreza na dobit po odbitku u 2007. naplaćeno je 169 milijuna 753 tisuće i 838 kuna. Ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit je još kvalitetniji iskorak i onako već kvalitetnog zakonskog okvira koji se odnosi u porezu na dobit. Jedan ekonomski cinik je davno kazao da je umijeće oporezivanja umijeće kako uzeti što više perja sa što manje gakanja. U Hrvatskoj pokazatelji govore da je od 2001. do 2007. od poreza na dobit uprihodila u državni proračun Republika Hrvatska

To samo znači da je zakonski okvir poreza na dobit izuzetno poticajan za hrvatsko gospodarstvo i sigurno da pridonosi rastu gospodarskih aktivnosti i novim investicijama. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime Kluba SDP-a kolega zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama jeste Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit s Konačnim prijedlogom zakona. ovoga prijedloga ovoga zakona je da se status ne i i reorganizacijske i poslovne promjene u društvima na području euro zone odnosno Europske unije obavljaju bez poreskih poreskih opterećenja do časa dok se ne izvrši stvarna prodaja. Dakle naglašavam da je smisao da se pravni i gospodarski sustav Republike Hrvatske uskladi sa direktivama Vijeća Europske unije o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje kod spajanja, podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih društava iz različitih država članica Europske unije. Ta direktiva iz '90.-te godine doživjela je izmjene i dopune u 2005. I jednu i drugu ugrađujemo u hrvatski pravni sustav. povezanih društava u različitim državama članicama Europske unije. Što valja ovdje naglasiti? Vlada kao predlagatelj govori o formi usklađivanja a ne o sadržajnim efektima na gospodarski život Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju. Nema vrijednosnog suda, nema vrijednosne ocjene koliko ovakav zakon i ovakva zakonska rješenja mogu pomoći gospodarstvu Republike Hrvatske kad uđe u Europsku uniju i kolika je konkurentska sposobnost hrvatskih gospodarskih subjekata da se ravnopravno natječu u Europskoj uniji pod ovim uvjetima. U ovako slaboj gospodarskoj razvijenosti Republike Hrvatske i mogao bih reći nedovoljno konkurentno osposobljenoj privredi Republike Hrvatske da li će ovakav zakon pomoći ili će odmoći? Prijedlog zakona se bavi samo fiskusom. I ovdje smo čuli koje se posljedice za hrvatski proračun očekuju primjenom ovog zakona. To nije dovoljno. Smisao donošenja zakona nije samo fiskus nego podizanje gospodarstva iz kojeg se i puni proračun. Šta želi Europska unija ovim zakonom? Želi otkloniti zapreke za funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta a to se prije svega odnosi na dvostruko oporezivanje koje je moguće. Zatim otkloniti posebne pogodnosti koje pojedine članice Europske unije ili kandidati za Europsku uniju osiguravaju za svoje gospodarske subjekte. Takva situacija ne odgovara razvoju jedinstvenog europskog tržišta. Time je i naglašena uloga ovog zakona. Ali jesmo li mi u prihvaćanju ovakvog zakona odnosno u pripremi za ulazak u Europsku uniju u periodu koji imamo osigurali i podigli konkurentsku sposobnost hrvatskog, privrednih subjekata i hrvatske privrede u cjelini kako bi nakon ulaska u Europsku uniju što lakše mogli svoje dijelove firmi ili čak neke cjeline prenijeti u pojedine zemlje Europske unije? Ili će se dogoditi proces da će pojedine firme iz Europske unije prenijeti dio poslova ili dijelova svoje firme u Hrvatsku. Da je zakon prihvaćen kao viši cilj ulaska u Europsku uniju i to stoji u obrazloženju ovog prijedloga zakona a ne kao ekonomski, potpomaganje potpomaganje hrvatske privrede i podizanje njene konkurentske sposobnosti. Iz samog obrazloženja na stranici 3., to ću morati citirati. Dakle «S obzirom da je odredba važećeg Zakona o porezu na dobit propisana tako pri spajanju, pripajanju ili podjeli trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj postoji kontinuitet oporezivanja. Isto nema utjecaja na oporezivanje. Potrebno je isto propisati za prekogranične transakcije spajanja, podjele, djelomične podjele prijenosa imovine i zamjene dionica. U vezi sa navedenim a obzirom da se radi o odgađanju poreza do trenutka stvarne prodaje društva smatramo da prijenos navedenih direktiva koje smo ovdje citirali uz Zakon o porezu na dobit neće utjecati» i sad je ovo kvalifikacija «neće utjecati znatno na smanjenje prihoda od poreza na dobit». I ništa više nema Vlada reći o ovom prijedlogu zakona. To se naravno i kvantificira pa se kaže da će se u proračunu izgubiti recimo po jednom osnovu dva milijuna i 600 tisuća ili 50 milijuna po drugom osnovu što nije velika stavka ako je riječ o višem cilju ulaska u Europsku uniju ali naš cilj nije ulazak u Europsku uniju nego je bolji život u Europskoj uniji i sposobnije gospodarstvo u Europskoj uniji. O tome ovaj prijedlog ne govori ništa. Naravno da taj viši cilj podupire i SDP ali ne može Klub SDP-a ne primijetiti da je osposobljavanje hrvatskog gospodarstva da tako kažem u trećoj, trećem rangu prioriteta ove Vlade, a da je prvi prioritet formalno usklađivanje akata sa Acqui Communitair-om. Bez obzira na koje efekte možemo računati mi ćemo glasovati za ovaj prijedlog zakona, ali moramo ostati kod toga da smisao nije formalno usklađivanje nego suštinsko usklađivanje i život po novim kriterijima koji nam osiguravaju bolji život u Europskoj Hvala lijepo kolegi zastupniku. Nema dalje prijava klubova. Prelazimo dalje na pojedinačne desetminutne rasprave. Najprije uvažena kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Odustaje od rasprave. Dalje prijava uvaženog kolege Dragutina Lesara. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Vjerojatno u vremenu od, kada smo donosili posljednje izmjene Zakona o porezu na dobit pa i od vremena kada je ovaj prijedlog zakona u Vladi pripreman do danas došlo je do velikih promjena u gospodarstvu i financijskom stanju u, ne samo Hrvatskoj nego u Europi. Očekivao sam da će Vlada ove izmjene zakona iskoristiti za još jedan prijedlog koji bi uvelike utjecao na posebice srednje i male poduzetnike a to je onaj dio gdje se moglo a po meni trebalo predložiti da se ne oporezuje dobit koja se reinvestira odnosno koja se ne izvlači iz tvrtke, društva, iz poduzeća. U vremenu u kojem jesmo svaka investicija bilo u objekt, bilo u tehnologiju ili tehniku koja, posebice koja znači ne samo otvaranje novih radnih mjesta nego i spašavanje postojećih radnih mjesta. Svaka investicija koja znači poboljšanje konkurentnosti našeg gospodarstva zbog ove i ekonomske i financijske krize ima još veći značaj. Poduzetnici koji danas, ovih dana ulaze u investiciju koriste dio svoje ostvarene dobiti moraju investirati najprije u nekretnine, možda će izbjeći i plaćanje prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, ali svakako neće izbjeći da za svaku halu, svaki pogon koji grade i investiraju moraju platiti vodni doprinos tako da imamo jednu apsurdnu situaciju da oni koji nisu dobit izvukli iz tvrtke nisu raspodijelili i podijelili bilo kao dividendu, nisu investirali u nabavu jahti, aviona i drugi luksuz, nisu škrtarili na plaćama i ostvarili dobit ulaze u investicija u ova teška financijska vremena, a na tu dobit koju su ostvarili najprije im država odredi porez, a kroz investiciju postoje različiti nameti, opterećenja koji takve investicije poskupljuju. Zato sam smatrao i smatram da bi bilo izuzetno značajno da i zbog te financijske krize, ali i zbog pretvaranja u operativu ono deklariranje da želimo poduzetnicima pomoći da što lakše i što jednostavnije dolaze do novih investicija jer upravo ovaj zakon i potez države da ne oporezuje dobit koja je ostala u trgovačkom društvu, u poduzeću bio bi još jedan konkretni doprinos u tome kako se i Hrvatska bi mogla nositi s ovom ozbiljnom ekonomskom i gospodarskom krizom koja je zahvatila cijelu Europu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Uvaženi kolega zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Po ovim izmjenama Zakona o porezu na dobit regulirati će se dva važna područja i uređivati će dvije skupine pitanja. Što se tiče prve skupine pitanja, ona se odnose na porezni tretman spajanja, pripajanja podijele, prijenosa gospodarske cjeline, preuzimanja dionica i promjenu sjedišta trgovačkih društava na relaciji Hrvatske i nekih drugih država članica Zakonom se definira svaka od ovih statusnih ili poslovnih promjena i uvodi se generalno pravilo da su takve transakcije porezno neutralne. Uvođenje ovakvih poreznih pravila je obveza Hrvatske kako bi se stvorio zakonodavni okvir za slobodu kretanja kapitala, što je jedna od 4 slobode na kojima se temelji jedinstveno tržište Naime, mi sada u Hrvatskoj primjenjujemo većinu ovih poreznih pravila, ali samo između trgovačkih društava sa sjedištem u Hrvatskoj. Izmjenama Zakona o porezu na dobit poslovne kombinacije postaju porezno neutralne i u slučaju kad će se događati između subjekata koji imaju sjedište izvan države Hrvatske, znači uz uvjet da se radi o državama članicama Uvođenje ovih poreznih beneficija, normalno na žalost smanjiti će prihod od poreza na dobit u naš proračun kao što je i u materijalu da se ocjenjuje da će se negdje izgubiti 2,5 milijuna kuna prihoda u prvoj godini od poreza na dobit, a taj će se iznos svake godine i povećavati. No, dugoročno bi ovakav porezni propis trebao potaknuti razne oblike poslovnih kombinacija između naših trgovačkih društava i trgovačkih društava u državama članicama Europske unije, što na dulji rok otvara i razvojne perspektive. Što se tiče opet ove druge skupine pitanja, prema sada važećem Zakonu o porezu na dobit, nerezidenti koji u Hrvatskoj ostvare prihod od kamata i od autorskih naknada i od drugih prava intelektualnog vlasništva dužni su Hrvatskoj platiti 15% poreza od prihoda koje su ostvarili u našoj državi. Izmjenama tog zakona predlaže se da nerezidenti koji imaju sjedište u državama članicama Europske unije više neće plaćati porez na dobit na prihode koje ostvare u Hrvatskoj. Inače ni sada nerezidenti iz država s kojima Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u pravilu ne plaćaju porez na prihode koje ostvaruju u Hrvatskoj, a sada je to samo prošireno i na sve članice Europske unije. Procjenjuje se da će ova odredba imati za posljedicu manji prihod u naš državni proračun za oko 50 milijuna kuna godišnje. Obje izmjene Zakona o porezu na dobit će stupiti na snagu tek na datum prijema Hrvatske u članstvo stoga je opravdano očekivati da će smanjeni prihod od poreza na dobit uvjetovan ispunjavanjem zahtjeva iz direktiva Europske unije biti kompenziran razvojnim i tržišnim šansama koje se otvaraju za Hrvatsku nakon što postane članicom Naime, ista pravila će vrijediti za hrvatska poduzeća koja će poslovati u državama članicama Europske unije čime se zapravo ukidaju zapreke funkcioniranja Europske unije kao jedinstvenog tržišta. Želimo li biti dio jedinstvenog europskog tržišta, Hrvatska mora stranim kompanijama osigurati iste porezne pogodnosti koje će hrvatske kompanije imati u državama članicama Europske u ovom zakonu, predloženom zakonu da su u sam zakon ugrađene odredbe prema kojima se opisana oslobođenja neće primjenjivati ukoliko se u postupku nadzora utvrdi da su poslovni subjekti zlorabila porezna oslobođenja radi utaje ili izbjegavanja plaćanja poreza. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što smo danas počeli ovu sjednicu i ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit vezan je uz usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske Europske unije, a vezano uz završavanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji kako bismo kada uskoro postanemo članica Europske unije ne samo imali usklađeno zakonodavstvo, nego imali i pravne pretpostavke da možemo koristiti prava i pogodnosti koje će nam to članstvo zasigurno donijeti. U ovom konkretnom slučaju, dakle u Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit radi se o dopunama, dakle usklađivanju sa direktivama Vijeća Europe. Kod primjene prve direktive radi se o zajedničkom sustavu oporezivanja koje se primjenjuje kod spajanja, podijele, prijenosa imovine i zamjene dionice, društava iz različitih država članica. Ova primjena direktive provedena je u članku 1. predloženog dopuna na kojem se iza članka 20. postojećeg zakona dodaje 17 novih članaka koji pojmovno dopunjuje naš porezni sustav, u ovom slučaju porez na dobit. Tako se precizno definira što se smatra trgovačkim društvo rezidentom države članice Europske unije na koje se primjenjuje i zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za spajanja, podjelu, djelomično podjelu, prijenos imovine i zamjenu dionica društava iz različitih država članica Europske unije sjedišta europskog društva. Ovim dopunama uvode se porezna pravila koja su neutralna sa stajališta konkurentnosti, tako bi se omogućilo prilagođavanje poduzetnika zahtjevima zajedničkog tržišta, povećanje njihove proizvodnosti i poboljšanje njihove konkurentske snage na međunarodnoj razini. Zajednički porezni sustav može pružiti zadovoljavajuće rješenje u tom pogledu i izbjeći oporezivanja prilikom spajanja, podjela, prijenosa imovine i zamjene dionica između trgovačkih društava. Primjena druge direktive osigurava zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koje se nalaze u različitim državama članica Europske unije. Ovime se osigurava da se isplate kamata i autorskih naknada oporezuju samo jednom u jednoj državi članici. Odredbe druge direktive ugrađene su u članak 3. predloženih dopuna Zakona o porezu na dobit kojom se dodaje novi naslov "Utvrđivanje i plaćanje poreza po odbitku" koja sa četiri nova članka pravno i sa poreznog stajališta uređuje isplatu kamata i autorskih naknada. Mislim da je važno napomenuti da država članica ima mogućnost odbijanja primjene navedenih direktiva kada se spajanje, podjela, prijenos imovine i zamjene dionica ostvaruju s ciljem izbjegavanja ili utaje poreza. I na kraju svega iznesenog, predlažem da se prijedlog zakona o dopunama poreza na dobit prihvati, naravno po hitnom postupku. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime treba reći da je porez na dobit jedan od onih poreza koji izravno djeluje na konkurentnost nacionalnog gospodarstva i koji je na neki način i poticaj za strana ulaganja. S obzirom na visinu porezne stope i razinu gospodarskih aktivnosti, porez na dobit nije velika proračunska stavka u Republici Hrvatskoj, no sigurno je da ukoliko bi zakon stupio prije ulaska u Europsku uniju dakle Republike Hrvatske, da bi on sigurno djelovao na konkurentnost ali u negativnom smislu. Mi se ovim zakonom usklađujemo sa zakonodavstvom Zakon stupa na snagu danom ulaska u Europsku uniju i njegov je temeljni cilj ukloniti porezne razlike i porezne barijere za funkcioniranje zajedničkog tržišta Europske unije posebno sustav dvostrukog oporezivanja. Dakle cilj je ovog usklađivanja uvesti porezna pravila koja su neutralna među zemljama članicama i koja neće stvarati nelojalnu konkurenciju zbog specifičnosti poreznih sustava. Ove barijere i razlike u poreznom sustavu odnose se na različito uređen sustav oporezivanja pri spajanju, podjeli i prijenosu imovine i zamjeni dionica društava iz različitih zemalja članica, zatim na različito ustrojen sustav oporezivanja koji se primjenjuje na isplatu kamata i autorskih naknada između zemalja članica i treće, na zajedničko oporezivanje koje se primjenjuje na trgovačka društva majke i trgovačka društva kćeri različitih država članica. Ovo usklađivanje i ove postojeće direktive s kojima se usklađujemo treba promatrati u kontekstu i najavljenih poreznih reformi i u Europskoj uniji. Naime cilj je tih reformi u Europskoj uniji harmonizacija poreznih sustava i to iz razloga da bi se izjednačile i porezne osnovice i porezne stope u svim zemljama članicama s time da se u ovom trenutku smatra da je veći problem upravo funkcioniranje dakle zajedničkog i jedinstvenog tržišta, dakle za to funkcioniranje da čine porezne stope. Prosječna porezna stopa na razini novih zemalja unije, dakle ovi koji su pristupili 2004. godine, dakle Cipra, Češke, Estonije, Mađarske, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Slovačke, Slovenije je na razini oko 22-21% dakle u prosjeku ne znam od Cipra sa 10%, Latvije 15%, do ne znam Slovenije sa 25%. Dok je u starim zemljama članicama možemo reći ovim razvijenijim, ne tranzicijskim, dakle tu se stopa kreće na razini od otprilike 31% u prosjeku od Belgije sa 34, Njemačke sa 38, Italije sa 37%. Prema tome s obzirom i na gospodarsku aktivnost i na više porezne stope one upravo porez na dobit čini značajan porezni prihod u tim zemljama. No, upravo iz tog razloga razlika tih stopa to se postavlja kao problem i upravo stare zemlje članice zahtijevaju harmonizaciju. Naime, tranzicijske zemlje koje su ušle u Europsku uniju koriste upravo mehanizam nižih poreznih stopa za privlačenje kapitala i poticanje gospodarskih aktivnosti i na taj način smatra se da se stvara jedna nelojalna porezna konkurencija unutar Europske unije i zato je pritisak dodatnih ovih starih zemalja članica u odnosu na tranzicijske koje su ušle u Europsku uniju i u odnosu na zemlje koje pristupaju, da se ti porezni sustavi harmoniziraju. Naime u njihovim znanstvenim i stručnim krugovima čak se govori o štetnoj i nelojalnoj poreznoj konkurenciji. Prema tome i ovo izvješće koje je bilo 2003. godine Europske komisije, gdje se u smislu uklanjanja ovih poreznih prepreka traži uspostavljanje zajedničke konsolidirane korporativne porezne osnovice. na integralnom tržištu Europske unije polazi se od korporacije, dakle kao temelja gospodarskih aktivnosti i smatra se da su upravo problemi, jer u tih 25 zemalja u kojima posluju, dakle na tom zajedničkom tržištu ima 25 različitih poreznih sustava, prema tome ti se sustavi nastoje uskladiti. Jasno je da to nije posao koji će ići brzo i jednostavno, se./ … Dakle žele se ukloniti porezne zapreke i različitosti kako bi se omogućilo poduzećima da na integralnom tržištu posluju pod jednakim uvjetima, na neki način bi i ove stare zemlje članice došle na svoje i onemogućile druge posebno ove tranzicijske da je to jedna nelojalna konkurencija i da one na taj način privlače kapital, privlače ulaganja u svoje zemlje. Naime harmonizacija je neupitna, jer ako se Europska unija želi nametnuti na globalnom tržištu, na svjetskom tržištu onda će ona morati biti nekakav takmac u gospodarskom smislu i Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu, dakle morati će ići u harmonizaciju, a ono što je problem različitosti i razvijenosti gospodarskih sustava pojedinih nacionalnih ekonomija i ono gdje su gospodarske razlike, to će se morati rješavati nekim drugim mjerama, prije svega putem proračuna Europske unije, putem različitih pomoći fondova za strukturne i druge reforme. Treba reći da ova uskladba ima svoju cijenu, dakle kao što je rekao državni tajnik negdje oko 50 milijuna kuna je procjena i da bi se taj manji porezni prihod dakle iz godine u godinu povećavao za cca. 3%. Naime, treba jasno kazati, mi smo isto i ulaskom u Svjetsku trgovinsku organizaciju i potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jednostavno morali ili uklanjati ili smanjivati carinske barijere, kvotne režime itd. znači činiti sve da se naše tržište liberalizira i da na neki način postane integralno tržište Europske unije. Isto se to u ovom trenutku događa i sa poreznim sustavom. Naime, ono gdje treba tražiti svoj prostor, ako gledamo da će se, kao što se liberaliziralo tržište, da će se harmonizirati jednog dana i stope itd., znači gdje treba tražiti svoj prostor. To je prije svega u jačanju domaće proizvodnje, u konkurentnosti koja će počivati na kvaliteti proizvodnje i isto tako, ubrzanju strukturnih reformi gdje posebice mislim da treba više i veću pozornost posvetiti potporama i gdje treba potpore kvalitetnije usmjeriti. Dakle da ima što manje ovih sektorskih potpora koje danas od svih potpora zauzimaju negdje gotovo 50% i da se više ide u ove horizontalne potpore, da se ide više u potpore regionalnom razvoju gdje posebice onda treba tu svoj prostor naći i poticanje poduzetništva. Evo, na kraju ću samo kazati da podupirem donošenje ovog zakona. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit, a koji nam je proslijeđen u hitnom postupku s ciljem usklađenja još jednog važnog segmenta zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. U prilogu je dostavljena izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Evo nekoliko riječi o ciljevima direktiva Vijeća Europe koji se ovim zakonom usklađuju. Najkraće rečeno, riječ je o usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s direktivama Vijeća Europe koje reguliraju zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje prilikom spajanja podjele prijenosa imovine ili zamjene dionica društava iz različitih država članica Europske unije. Zatim, tu je zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koji se nalaze u različitim državama članicama te zajedničko oporezivanje koje se primjenjuje na trgovačka društva "Majke" i trgovačka društva "Kćeri" različitih država članica. Koji su ciljevi ovih direktiva? Kao prvo, to je odgoda oporezivanja dobiti i kapitalnih dobitaka od reorganizacije poslovanja, kao i zaštita prava država članica na oporezivanje. Zatim, otklanjanje zapreka funkcioniranja jedinstvenog tržišta poput dvostrukog oporezivanja. I temeljni cilj Direktive Vijeća Europe o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koje se nalaze u različitim državama članicama. Tu je na kraju potrebno osigurati isplate kamata i autorskih naknada u jednoj državi članici, odnosno njihovo oporezivanje u jednoj državi članici. Jasno je propisano i to da ako država članica ocijeni da se radi o utaji poreza, prijevarama, zloupotrebi, znači nekakvim protuzakonitim radnjama, može neprimijeniti ove direktive. Ovo je, kako sam rekao, još jedan zakon u nizu čijim se usklađenjem Hrvatska približava Europskoj uniji i zbog toga, kao i zbog navedenih obrazloženja izmjena i dopuna odnosno usklađenja, ovom zakonu dajemo punu potporu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Na početku treba se reći da je porez na dobit nešto što stimulira ili destimulira nacionalno gospodarstvo, konkurentnost i to je nešto gdje Hrvatska znači u ovom trenutku ima jednu od nižih stopa i to je svakako dobro. No međutim, kao što su neki kolege prethodnici prije mene rekli, ono što zapravo najviše muči trenutno europski porezni sustav je to nejednako oporezivanje. I onda kojekakve multinacionalne kompanije, tvrtke koje imaju svoje podružnice po čitavoj Europskoj uniji, znači koristeći upravo tu mogućnost raznih legislativnih sustava i poreznih sustav određenih zemalja članica, na ovaj ili onaj način izbjegavaju odnosno umanjuju taj porez i mislim da su tu prethodnici u 25 država bili jasni i stvara se, pogotovo u novim članicama Europske unije, nelojalna konkurencija upravo zbog Hrvatska je isto tako jedna od zemalja koja ima tu manju stopu, no međutim radi se o tome da Hrvatska treba gledati unaprijed i treba gledati kako će primjenom i ovog zakona povećati tvrtke, povećati dobit koja se ostvaruje na teritoriju Republike Hrvatske. Taj zakon stupa na snagu danom ulaska u Europsku uniju. I sad imat ćemo dvije situacije. Jedna je ako se Europska unija dogovori oko jedinstvenog poreznog sustava, u Europskoj uniji će voditi veliki igrači. Naravno to neće biti vrlo jednostavno, budući da su porezni prihodi i od poreza na dobit i od ostalih poreza u o njima su ovisna nacionalna gospodarstva, nacionalne ekonomije i fiskalna politika pojedinih država i to je jedan složen i kompleksan proces. I zbog toga tu Hrvatska će morati zauzeti dvije pozicije. Jedna je, ako se to dogodi onda mi nemamo problema, morati ćemo ući u ta kola ista sa i svima. No, ukoliko se to ne dogodi mi moramo čuti odgovore što Hrvatska planira napraviti da bi se smanjio odljev naše dobiti, da bi se povećale investicije u Hrvatskoj, da bi se potakle određene kompanije, određeni gospodarski subjekti koji sad djeluju vani da dođu u Hrvatsku i da na taj način pomognemo i nacionalnom gospodarstvu. Treba napomenuti da su samo banke u prvih devet mjeseci ove godine zaradile preko 5 milijardi kuna. Znači, one su ostvarile dobit od preko 5 milijardi kuna samo u prvih devet mjeseci ove godine. Ta dobit, uglavnom od banaka, se registrira znači na kreditno tržište u Hrvatskoj i to je dobro da novac ostane tu. No međutim, na ovaj ili onaj način zbog sjedišta tvrtki koje se nalaze vani, ne samo po članicama Europske unije, negdje je procjena da od 2 do 3 milijarde eura godišnje zarade strane kompanije u Hrvatskoj. Bez obzira na to što se novac iz banaka reinvestira u Hrvatskoj, to je i dalje strani novac. To nisu naši novci. I oni sa tim novcem na neki način daju daju građanima novce, da bi od njih opet uzeli kamatu i da bi opet oplemenili svoj novac. I stoga je osobno i posebno važno, da se na neki način stimulira ulaganje tj. reinvestiranje dobiti. I tu Hrvatska ukoliko ne dođe do ove jedinstvene porezne politike, znači na razini cijele Europske unije, mora ponuditi odgovore i rješenja. Jedno od tih rješenja je i SDP poslao u saborsku proceduru, znači za ovu sjednicu Sabora. To je Zakon o porezu na dobit kojim se znači od oporezivanja izuzima dobit, znači tekuće godine koja se ulaže u investicije, odnosno zadržava za obrtne svrhe. U ovom trenucima gospodarske krize, u ovim trenucima smanjenih građevinskih radova, znači padu vrijednosti građevinskih radova, smanjenju osobne potrošnje, izuzetno je važno privući investicije. I ovo je jedna od mjera kako se investicije mogu privući. Kako da se dobit reinvestira u hrvatsko gospodarstvo. I to je ono što je nacionalna legislativa, nacionalna ekonomija. To je ono što država može i mora napraviti u svrhu zaštite nacionalnih interesa. I ja se nadam da će u tom duhu i u skladu s tim, nadležno ministarstvo kao i Vlada podržati taj SDP-ov prijedlog, dobit reinvestira na dobit u Hrvatskoj ne oporezuje kako bi potakli nacionalno gospodarstvo, kako bi potakli nacionalnu ekonomiju, kako bi sačuvali radna mjesta i kako bi lakše pregrmili krizu. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Pa iako se u većino ovo što je kolega kazao slažem, ja ću ispraviti netočan navod, gdje je kazao da zbog različitosti poreznih sustava i poreznih stopa, kompanije odlaze iz razvijenije u manje razvijenu zemlju da bi izbjegli plaćati porez. Što nije točno. Dakle, one ga i u ovoj drugoj zemlji plaćaju. No njihovo je legitimno pravo, dakle svake kompanije, da ide upravo u one zemlje gdje su manji porezi, gdje su veće stimulacije. Imamo primjer posebno u zadnjih par desetljeća gdje je automobilska Njemačka industrija, izmislila svoje pogone, ne znam u Alabamu, u New Jersy itd. dakle gdje su manji porezi, gdje su manja socijalna prava i gdje su slabiji sindikati. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani držani tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit, uređuju se osnovna pitanja kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije, prenošenjem u pravni sustav Republike Hrvatske sljedećih direktiva. To je prije svega Direktiva Vijeća o zajedničkom sustavu oporezivanja, koji se primjenjuje kod spajanja, podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica. Cilj ove direktive, jest odgoda oporezivanja dobiti i kapitalnih dobitaka od reorganizacije poslovanja, kao i zaštita prava država članica na oporezivanje. Isto tako cilj je i otkloniti zapreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta kao što je dvostruko oporezivanje. Aktivnosti spajanja, podjele, prijenosa imovine itd. iz različitih država članica unutar Europske unije, ne smiju se sprječavati ograničavanjem, nepovoljnim uvjetima, što proizlaze iz posebnosti odredbi zemalja članica. Za postizanje tog cilja, neophodno je uvesti porezna pravila koja su neutralna sa stajališta konkurentnosti, kako bi se omogućilo prilagođavanje poduzetnika zahtjevima zajedničkog tržišta. Ovdje svakako treba naglasiti i odgađanje oporezivanja kod navedenih transakcija, do trenutka otuđenja, odnosno prodaje. Implementacijom ovih direktiva u Zakonu o porezu na dobit, proširuje se oporezivanje transakcija pri statusnim promjenama trgovačkih društava i na prekogranične transakcije. Neoporezivanje u smislu ovih direktiva znači i odgodu plaćanja poreza do trenutka prodaje trgovačkih društava. U tom slučaju porezni sustav nije prepreka slobodi kretanja kapitala. Druga direktiva je Direktiva Vijeća o zajedničkom sustavu oporezivanja, koji se primjenjuje na isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama. Temeljni cilj ove direktive jest, da je potrebno osigurati da se isplate kamata i autorskih naknada oporezuju samo jednom u državi. Shodno tome potrebno je u Zakonu o poreznu na dobit, ukinuti odredbe o plaćanju poreza po odbitku na kamate i autorske naknade koje nerezidentni ostvaruju u Republici Hrvatskoj, a prema uvjetima koji su utvrđeni ovom direktivom. I treća direktiva, to je Direktiva Vijeća o zajedničkom oporezivanju koja se primjenjuje na trgovačka društva "Majke" i trgovačka društva "Kćeri" različitih država članica. U Republici Hrvatskoj važno je naglasiti da se ne oporezuju dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu i to u slučaju pravnih i u slučaju fizičkih osoba. Tako da je ova direktiva Europske unije u potpunosti usklađena s odredbama Zakona o porezu na dobit, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005. godine. Na temelju svega navedenoga, dajem punu podršku u donošenju ovoga zakona. Hvala. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine potpredsjedniče. Zahvalio bih se uvaženim saborskim zastupnicima i zastupnicama na konstruktivnoj raspravi. Imamo samo jedan amandman Odbora za zakonodavstvo kojega predlagatelj prihvaća. **Šeks, Vladimir raspravu.